Kolegice i kolege, nastavljamo s raspravom. Raspravit ćemo - Izvješće o izvršenju godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2013. godine Vlada RH dostavila je izvješće na temelju članka 33. Zakona o službenoj statistici. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. Izvješće ste primili na sjednici. Uvodno će u ime predlagateljice izvješće predstaviti doktor Saša Zelenika, zamjenik ministra znanosti, obrazovanja i sporta. Izvolite. **Zelenika, Saša** Hvala gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi zastupnici i zastupnice, dakle, kao što smo čuli, na temelju članka 33. Zakon o službenoj statistici, Državni zavod je izradio nacrt prijedloga izvješća o izvršenju godišnjeg provedbenog plana za 2013. godinu što je imao obavezu učiniti do 31. svibnja tekuće za prethodnu godinu, dakle uz nacrt je pribavljeno mišljenje statističkog savjeta RH koji je na sjednici održanoj 12. svibnja, dakle prije mjesec dana, prihvatio predmetni dokument. Dakle, ovo je prvo izvješće koje se odnosi na razdoblje obuhvaćeno višegodišnjim programskim dokumentom Državnog zavoda za statistiku i novom strategijom razvitka službene statistike RH od 2013. do 2022. kao i program od statističkih aktivnosti RH od 2013. do 2017. Izvješće sadrži pregled najznačajnijih razvojnih aktivnosti te najzanimljivijih rezultata statističkih istraživanja. Prvi dio izvješća, osim uvoda u kojem se ukratko opisuje statističko područje, sadrži prikaz samo onih istraživanja kod kojih su izvršena unapređenja. Primjerice unapređenje metodologije, revizija, uvođenje novih i modifikacija postojećih istraživanja, radi usklađivanja s nacionalnim ili europskim standardima. Taj prvi dio sadrži prikaz rezultata projekata, odnosno razvojnih aktivnosti koje su provedene u predmetnoj godini. Drugi dio izvješća sadrži pak preglednu tablicu s popisom svih planiranih istraživanja po statističkim područjima, uključujući i potvrde … svakog istraživanja, odnosno kratko obrazloženje u slučaju da istraživanje nije provedeno u cijelosti ili u skladu s definiranim rokovima iz godišnjeg plana. Ukupno je bilo predviđeno u protekloj godini 283 statističkih istraživanja i to 188 na temelju neposrednog prikupljanja podataka, 58 na temelju administrativnih izvora podataka i 37 razvojnih aktivnosti. Državni zavod je pak protekle godine proveo ukupno 211 istraživanja i to 140 neposredno, 42 na temelju administrativnih izvora i 29 razvojnih aktivnosti. Ova razlika u broju je došlo do nje uslijed nedostatka resursa u 2013. godini, dakle nisu provedena dva statistička istraživanja i to metodologijom obračun vrijednosti dugotrajne imovine RH te strukturne varijable iz područja distributivne trgovine. Te aktivnosti su onda uvrštene u plan za ovu 2014. godinu. Za provedbu statističkih aktivnosti u protekloj godini Državni zavod za statistiku planira 96,46 milijuna kuna, a utrošeno je 87,3, dakle vidi se da i vrlo racionalno raspolaže sa svojim resursima pa vas molim da predmetno izvješće podržite. Hvala vam. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne želi. Otvaram raspravu. U ime kluba Nezavisnih zastupnika, kolega Damir Kajin. Nije prisutan. Klub gubi pravo rasprave po ovoj točci. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolegica Melita Mulić. Poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče ministra, poštovani ravnatelju Državnog zavoda za statistiku. Evo, dakle, pred nama je izvješće za 2013. godinu, kako je razvidno iz izvješća, Državni zavod za statistiku je glavni nositelj i koordinator tih statističkih aktivnosti iako nije jedino tijelo koje obavlja taj posao i zamjenik ministra je uvodno rekao da od predviđenih 283 statističkih istraživanja, 2 nisu napravljena između ostalog i zbog, zapravo osnovni razlog za to jeste kadrovska …, odnosno potkapacitiranost. Prošle godine smo imali isto ovakvo izvješće, ono je bilo sasvim drugačije koncipirano i ja zapravo samo uvodno želim istaknuti da je na ovaj način sročeno puno preglednije i iz njega se može zapravo štošta vidjeti i uočiti neki trendovi koji bi nam mogli biti zabrinjavajući upravo zbog toga što statistika i služi kako bismo oblikovali javne politike. Prošle godine sam ustvrdila da Državni zavod za statistiku ima 142 djelatnika manje nego što je to predviđeno njegovom uredbom, tad sam postavila pitanje da li je uredba o zapošljavanju previše ekstenzivno planirana. Nisam dobila precizan odgovor, ali dobili smo podatke u ovom izvješću pa tako razvidno da je Državni zavod za statistiku zapošljavao 549 zaposlenika i da se njegov broj kontinuirao smanjivo iz godine u godinu pa tako u odnosu na razdoblje dvije godine ranije ima 8% manje zaposlenika. kao osobnu zabrinutost jeste struktura onih koji su zaposleni jer ako imate samo 2% u Državnom zavodu za statistiku onih koji imaju manje od 30 godina, a koji bi dakle trebali, iako je obrazovana struktura poprilično zadovoljavajuća, onda zapravo vam je jasno da se ulažu enormni napori da se ispune godišnji planovi. Isto tako ono što zapravo je zabrinjavajuće da 40% službenika i namještenika Državnog zavoda za statistiku ima od 51 do 60 godina i ja bez ikakve intencije da me netko razumije da dobno i na jedan način diskriminiram ja pretpostavljam zapravo da je potrebno uložiti dodatne i financijske i vremenske resurse za prekvalifikaciju tih kadrova jer se Državni zavod za statistiku, a i druge institucije moraju osuvremenjivat kad su u pitanju metode koje se koriste. Jedna od osnovnih aktivnosti koja je bila u 2013. godini bila je obrada podataka iz popisa stanovništva provedeno 2011. i tu jednako tako uočavamo nekakve druge zabrinjavajuće trendove. Ja sam jednom prilikom govorila o tome ovdje baš kad je statistika bila tema. Naime, mi smo i kao nacija sve stariji i kad usporedimo podatke, iako ih je jako teško zbog drugačije metodologije uspoređivati sa popisom stanovništva iz 2001. godine, mi smo jedna od najstarijih europskih nacija jer smo u prosjeku stari 41,7 godina. Samo izvješće zorno prikazuje što znamo iz nekih drugih rasprava koje vodimo u ovom Saboru da najstarije stanovništvo živi u Ličko-senjskoj, Šibensko-kninskoj i Karlovačkoj županiji, a najmlađe u Međimurskoj, Zagrebačkoj, Vukovarsko-srijemskoj i Brodsko-posavskoj. Ovo su naravno društvene odnosno demografske statistike. Izvješće daje i neke druge statistike kao što su statistike turizma. Znamo kolika su očekivanja svake godine, koliki udio turizam u BDP-u Republike Hrvatske i u postotcima i u milijardama eura. Saznali smo nešto i o strukturi turista gdje je zapravo vidljivo da još uvijek su tendencije takve da recimo Nijemci ili Austrijanci najviše pohode hrvatsku obalu. Od ovih drugih statistika koje su posebno važne, kao što su recimo makroekonomske statistike, ja bih rekla da je ogromna uloga preuzeta, a to smo znali da će nas čekati s obzirom na ulazak u Europske uniju, a to je da je Državni zavod za statistiku od Ministarstva financija preuzeo izradu fiskalnog izvješća kojeg ujedno koordinira s HNB-om s HNB-om i to sukladno sporazumu koji je potpisan. Puno truda je uloženo jednako tako da se napravi prikaz robne razmjene, kako unutar Europske unije, dakle između Hrvatske i država članice Europske unije tako i ovih eksternih robno-razmjenskih statistika u smislu robne razmjene s državama koje koje nisu članice Europske unije. Ja bih bila naravno zadovoljnija i sretnija da je i ovo važno izvješće dakle kad je u pitanju državna imovina, dugotrajna imovina Republike Hrvatske provedeno, ali kako sam istaknula u samom početku nije ni čudo s obzirom na na kadrovsku insuficijentnost. Državni zavod za statistiku je potrošio otprilike i 10% manje sredstava koja su mu bila predviđena u državnom proračunu i racionalizacija njegovog poslovanja, ali i modernizacija vidi se kroz sve stavke. U svakom slučaju treba pohvaliti modernizaciju u smislu diseminacije podataka, ali i prikupljanje podataka koji se u u posljednje vrijeme uglavnom provode elektronskim putem, kao i njihovo službeno predstavljanje. Manje-više sve ostalo je pokriveno, neka druga tijela koja provode jednako tako statističke podatke, odnosno prikupljaju ih i obrađuju, zadužena su za neka druga područja ja se nadam da ćemo jednom prilikom o njima kao što su recimo podaci o prikupljanju otpada, ali u kontekstu zakona koji imamo primijeniti zaista ozbiljnije raspravljati jer vrlo često, koliko god mi tu nominalno i deklarativno ističemo važnost statistike. Ne vidim da s dužnom pozornošću i pristupamo njoj, odnosno izvješćima poput ovoga. Zaključno ću još samo reći da klub SDP-a će svakako podržati ovo izvješće dakle jer je vidljivo da se radi u skladu s napucima EUROSTAT-a, odnosno Europske unije ali i da se provode temeljna načela UN-a kad je u pitanju transparentnost i dostupnost podataka, odnosno što lakše rukovanje tim podacima krajnjim korisnicima. Hvala lijepa. Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Gospodine zamjeniče ministra, gospodine ravnatelju, kolegice i kolege. Pa statistički gledajući mi smo u ovom Saboru danas po klubovima jako dobro zastupljeni, 60% nas je ovdje, a to najbolje govori što je statistika i kako ona ako prikaže podatak bez obrazloženja može stvoriti jednu poprilično lažnu sliku. Dakle ova slika u Sabornici vam najbolje to govori jer ovdje je prisutno 6 klubova, ali koliki je broj zastupnika to je drugi par cipela. ovo izvješće rad Državnog zavoda za statistiku itekako je podloga u Bruxellesu da Hrvatska ostvari mnoga svoja prava ili da ostane bez nekih prava. Dakle kao što ste vidjeli u ovome materijalu ono što je nekad bilo u sklopu Ministarstva financija, prije svega što se tiče makroekonomskih pokazatelja pa i suradnja sa nekim drugim institucijama, to je sad u Državnom zavodu za statistiku i zato možda nije dobro što je Državni zavod za statistiku ostao i dalje naslonjen na Ministarstvo znanosti jer on po ničem više ne pripada tu, osim po tom znanstvenom dijelu ali ovo je praktični dio znanosti. I to je ono o čemu bi možda trebalo razmišljati organizacijski sasvim drugačije postaviti Državni zavod za statistiku ili ga nasloniti na Ministarstvo financija ili ga napravit kao jednu zasebnu instituciju.

a vidjet ćete i u kasnijem dijelu moje rasprave, zbog nekih stvari je možda trebalo neke stvari dodatno pojasniti iz jednostavnog razloga što je ovo prvi put ovakvo izvješće. I pojavljuju se neke brojke, pojavljuju se neki iznosi koji su prije isto tako relevantnim financijskim izvješćima koje je usvajao i prihvaćao EUROSTAT izgledali drugačije. Zato je možda neke stvari trebalo pojasniti da je došlo do promjene metodologije, da se neke stvari drugačije gledaju kao što će u izvješću za 2014. godinu itekako biti bitno da se za proračunsku evidenciju i knjigovodstvo vodi po metodologiji SO 2010. godine. No, da krenemo redom. Dakle, ono što je vrlo bitno to je ovaj demografski dio društvene statistike koji je itekako bitan kad se rade bilo kakvi planovi od školstva preko bilo čega. Naprosto morate imati tu demografsku podlogu da bi mogli nešto napraviti. Međutim, zašto sam rekao da je trebalo obrazložiti u ovom izvješću neke stvari malo šire. Evo ga, prva stvar koju je trebalo obrazložiti, a to je na strani 13. kad se govori da iz dvije statističke, više nisu tri nego su ostale dvije. I ne možemo reći da je to, neki kažu da to nije bitno, neki kažu da je to bitno. A s obzirom da je Državni ured za statistiku dao podlogu da li će biti dvije, tri, jedna, četiri ili pet, pa na kraju krajeva i temeljem njihovog prijedloga i prilikom donošenja prve odluke o statističkim regijama ovdje je po meni trebalo napraviti jednu karticu obrazloženja Hrvatsku, za pojedine dijelove Hrvatske u ostvarivanju prava za sutra povlačenje sredstava iz europskih fondova. Što znači ta razvijenost temeljem kojega se ostvaruje neko pravo. Jer morate znati da, kolega Hajduković replicirajte kad kažem do kraja, onda vjerojatno nećete imati za što replicirati.

koliko je povučeno novaca za dvije godine koliko je Hrvatska članica EU, kako su ti novci disperzirani po pojedinim regijama i područjima Republike Hrvatske, koliko su mogli stvarno povući i koliko su stvarno za neke projekte mogli dobiti, a koliko će dobiti. Dakle, to fali jednoj kartici teksta jer vi ste ovdje samo napisali da trebalo potpuno redizajnirat uzorke za socijalnu anketu sa promjenama Hrvatske na dvije statističke regije. Pa ako ste to ovdje već napisali onda je to trebalo i dodatno malo pojasniti. Mislim da bi onda bila stvar u potpuno i zaokružena. Dalje, samo pardon da si uzmem očale. Nekad je jedan kolega dolazio sa ovakvim blokom papira. Ja sam mislio šta će tak puno govoriti, onda sam skužio da ima ovak velika slova. Dakle, provode se statistička istraživanja za potrebe izrade tromjesečnih, godišnjih nacionalnih računa. Ono što je vrlo bitno, a to je ta metodologija nacionalnih računa i počeo je rad na unapređenju vezanim za ESU 2010. ESA 2010. će promijeniti na žalost u negativnom smislu sliku makroekonomskih pokazatelja u Republici Hrvatskoj. Prije svega skočit će udio javnog duga u bruto domaćem proizvodu negdje po prilici na 80 i još nešto posto, ali recimo oko 80% zato što mnoge stvari koje su sad, ne vode u javnom dugu će po ESA-i 2010. se voditi u javnom dugu. I to je nešto kad povučete paralelu kad Hrvatska može uopće razmišljati da postane članica eurozone onda vam je to ključni podatak. Jer ako vi imate udio u javnom dugu 80% onda je logična stvar da neko izvjesno vrijeme na žalost ne možete računati da ćete postati članica eurozone. I to je nešto što se pročita iz ovog dokumenta i onda tu nema političkog prepucavanja s lijeve ili s desne strane. I to je smisao, taj novi način i model funkcioniranja Državnog ureda za statistiku. Ali kažem, tu je samo naznačena ta ESA 2010. iako na žalost mnogi bez uvrede koji se ne bave sa ovim dijelom posla niti ne znaju što to znači, zašto ESA 2010. zašto ne 2014. itd. Dakle, to su stvari koje itekako se tiču onoga što će Hrvatska moći dobiti i kakav će Hrvatska tretman imati u ovom financijskom dijelu. Državni zavod za statistiku skraćuje razdoblje za izradu referentnog razdoblja i objavljivanja službenih podataka. Tu se praktički sa 80 na 70 dana skratio rok za objavu podataka oko stanja bruto domaćeg proizvoda. Lijepo je to samo nije dobro kad potpredsjednik Vlade ima osjećaj da će to izgledati malo drugačije i onda nakon pet, šest dana ide, iziđe neslužbeni rezultat da je to tako kako je. I onda meni samo nije jasno, ja sam očekivao bar da će u uvodnom dijelu, doduše možda ne gospodin Zelenika zamjenik ministra znanosti, ali ravnatelj Državnog zavoda za statistiku da će nam pojasniti onu izračun da nije gospodarski pad, nego gospodarski rast. E sad mene zanima koja je to metodologija, da li je to neka nova metodologija koju je patentirala ova Vlada ili je to nešto što je vezano uz ESA-u 2011. Jer ako je pad od -0,4% onda je to pad i nikako ne može biti rast. Ali kažem tu su neke stvari koje nisu baš do kraja pojašnjenje. Međutim, ima tu jedan podatak a to je na stranici 22. a to je javni dug koji redefinira neke stvari i konsolidirani dug opće države gdje je po meni naprosto trebalo pojasniti neke stvari iz razloga što je prije nekoliko mjeseci to bio predmet prvorazrednog političkog prepucavanja. I reći da je razlika između deficita koji je usvojen ovdje i porasta javnog duga neobrazložiti ovdje, a statistički to prikazati naprosto ostaje visit u zraku jer neke stvari nisu nešto što se ponavlja iz godine u godinu, neke stvari imaju koje su jednokratnog karaktera i koje se jednokratno evidentiraju i zbog toga možda tu godinu učine lošijim pokazateljima. Zato bi bilo vrlo interesantno vidjeti što se to u deficit Državnog proračuna 2011. ugradilo da je on skočio za 10 milijardi u odnosu na ono što je bilo ili recimo što se dogodilo u deficitu 2012. da je on skočio sa 10 milijardi na 16,5 milijardi. Dakle, ja znam osobno što je to ali mislim da u ovom obrazloženju je to trebalo napisati. Zašto to govorim? Zato što razlozi zašto je to ovako prikazano nisu nikakva tajna. U službenim podacima iz prethodnih godina kad izbrojite sve ovu cifru do zadnje lipe imate evidentiranu. Dakle, što se tiče brodogradnje sva izdana jamstva hrvatskoj brodogradnji su evidentirana u izvješćima o izvršenju proračuna. I ovo povećanje od 9 milijardi 2011. godine nije ništa što se dogodilo nešto spektakularno i da se nije znalo za to jer u izvješću za izvršenje državnog proračuna su evidentirana sva jamstva. Također je evidentirano protestirana jamstva koja su protestirana na račun državnog proračuna. I ona se tretiraju i vode drugačije. A to je vrlo bitno pojasniti ovdje. Zašto? Zato što sam spominjao ESA-u 2010. i kad bi ovo izvješće napravili po modelu ESA 2010. ono bi vam opet drugačije izgledalo. I zato je dobro s obzirom da ćemo usvojiti ovo izvješće ovako i kad budemo raspravljali o Izvješću 2014. kad će vjerojatno u 10. mjesecu 2014. se primijeniti metodologija ESA 2010. onda će vam, a radi se na četiri godine, onda vam ovi neki pokazatelji koje imate danas na stranici 22. će izgledati sasvim drugačije. A nitko ne može reći da koja su dana Hrvatskim autocestama i jamstva i krediti koji ove godine imate milijardu i 50 milijuna kuna za HBOR da nisu evidentirana i da nisu viđena ovdje u ovom Visokom domu, samo po ESA-i 2010. prije svega HBOR i Hrvatske autoceste oni su najvećim dijelom ulaze u opći u opći dug države i ulaze sad s deficitom vjerojatno neće biti ali ulaze u dug opće države i ona će na taj način povećati dug. Ali kažem ako ostavite ovako jednu nedefiniranu priču oko makroekonomske statistike i ostavite ovako mrtvo slovo na papiru onda dođete do onoga o čemu sam ja govorio na početku svoje rasprave, a to je da …/Govornik se ne razumije./… klubovi sa 60%. A to je koliko je zastupnika, to je totalno nebitno. Međutim, ono što me posebno iznenadilo i na što sam bio stalno ljut kao dok sam bio ministar financija, a i zastupnik prije toga to je ovo poglavlje poslovne statistike na strani 25. Mene stvarno zanima koliki je financijski i gospodarski efekt od turističke sezone. Jer guverner HNB-a gospodin Rohatinski još prije 6, 7 godina je govorio da će promijeniti metodologiju izračuna prometa turističke sezone. zašto to govorim? Bez namjere, nemojte me krivo razumjeti kolegice i kolege, kad pogledate malo Proračun RH i kad bi vam se dalo prihode, prije svega po trošarinama i PDV-u po mjesecima, onda bi vidjeli da ovakav zbirni pokazatelj, opet se vraćam na početak svoje rasprave o tome koliko su klubovi statistički zastupljeni naprosto ne možete ga, ovaj promet od turizma ne možete prepoznati u državnom proračunu. Jer bi se u 7., 8.,9., 10. mjesecu morao vidjeti bum i PDV-a i trošarina osobito nakon što je došlo do novog načina obračuna trošarina prije godinu i pol dana. I zato i Državni zavod za statistiku i HNB prije svega bi morali napraviti jedan novi model izračuna, metodologiju izračuna prometa od turizma jer ova metodologija je još lagano vezana na vremena dogovorne ekonomije. I mislim da prije svega zbog sebe moramo promijeniti ovaj podatak jer sve ove podatke koje DZS šalje u EUROSTAT-u su podloga za to da li će Hrvatska sutra imati ili neće imati pravo na nešto. Druga stvar, ovdje se govori u jednom dijelu sam vidio sad ne znam točno na kojoj je to stranici, govori se i o sivoj ekonomiji. Siva ekonomija je nešto što prati sve ekonomije svijeta. U uređenijim je to manje, u neuređenijim je to puno više. Isto tako kad bi se napravila jedna kvalitetnija metodologija i ekonomski analitičari će naći onda model i način kako da to usporede sa povećanim prihodima u državni proračun u vrijeme vrijeme turističke sezone, vrlo brzo bi se moglo doći do nekakvog pokazatelja i znanstvenog i praktičnog koliki je udio sive ekonomije u turizmu. I ono što je možda uz turizam ostalo malo zamagljeno u svim ovim gospodarskim djelatnostima to je poljoprivreda. Zašto poljoprivreda? Iz jednostavnog razloga ako mi iz državnog proračuna smo davali preko 5 milijardi kuna za poticaje u poljoprivredi, sad se to doduše smanjilo, međutim ti poljoprivrednici su praktički dobili najveću kovertu u Bruxellesu. I mi moramo vidjeti koliko tih poljoprivrednih proizvoda je vezano na ovaj efekat od turizma i koliki imamo stvarni uvoz poljoprivrednih proizvoda. I kad budemo na takav način analitički i statistički promatrali bitne stvari onda ćemo oko elementarnih i egzaktnih stvari u ovom Visokom domu raspravljati bez političkog prizvuka. Dakle, ovo je dobronamjeran prijedlog možda u kojem smjeru bi trebalo ići izvješće sljedeće godine jer vi takve podloge imate, a nama upravo ti materijali trebaju da možda i kvalitetnije raspravljamo o nekim stvarima da napamet ne govorim. Ali ovo su sigurno dvije stvari, možda ću se javiti kasnije za pojedinačno, o kojima bi trebalo razmišljati. Prije svega metodologija za izračun prometa od turizma. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Domagoj Hajduković, replika. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa kolega da slušao sam do kraja i ipak imam repliku. Potaklo me naime nešto na repliku, to što ste rekli o statističkim regijama i mogućnosti povlačenja sredstava iz EU sukladno statističkim regijama. ono što nisam uspio još reći u ovom Domu, a po meni je bitniji problem od ovih statističkih regija, to je naša podkapacitiranost u smislu kadrova koji trebaju raditi na povlačenju tih sredstava. Dakle, prije svega govorim o jedinicama lokalne uprave, odnosno samouprave, regionalne zatim o različitim razvojnim agencijama koje ponovno djeluju obično na području županije. Zanimljivo je recimo za primijetiti da županijske razvojne agencije su u principu bolje nego one različitih gradova, odnosno općina. Dakle, to je po meni puno bitniji problem ako govorimo o tome koliko ćemo sredstava povući iz europskih fondova. Jer na kraju krajeva to, statističke regije neće tome presuditi, nego upravo da li imamo dovoljno kadrova koji su za to obrazovani, a bojim se da tu nismo se dobro pripremili. Hvala. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolega Hajduković, oko ovog dijela ćemo se mi složiti, nije uopće sporno da neki su sposobni, i izgradili su kapacitete, i mogu povući više ili manje. Međutim, bit statističkih regija je koliko je vaš udio u nekom projektu. A vaš udio ovisi o stupnju razvijenosti. I zato kažem, ja nisam rekao, opće nisam pretendirao da li je to 2, 3, 4 ili 5, dakle opće o tome nisam govorio, ali sam samo rekao da u ovom izvješću Zavod za statistiku je trebao pojasniti zašto je nakon što je predložio 3, predložio 2. Razumijete? Jer ako ja nešto predložim prije toga i onda to revidiram, onda moram reći zašto sam to napravio. Dakle, nije svejedno da li će vaše učešće biti ako ste siromašni 65 ili će biti 55 zbog toga što vas je netko trpao u koš s nekim tko je bogat i vi onda možete imati ne znam kakve kapacitet, možete imati sjajne programe ali ne možete osigurati svojih 45% sredstava. Dakle, o tome se radi, o ničem drugom. I to je problem statističkih regija, nije problem statističkih regija oče neko bit s nekim, to je nešto sasvim drugo. Međutim, najveći problem Republike Hrvatske je regionalna nerazvijenost. I kad smo o ovoj točki prije raspravljali, nećemo se prepucavati kad donesemo Zakon o regionalnom razvoju, i kad se ljudi počnu baviti sa programima, i da su sposobni privući sredstva, …/Govornik se ne razumije./… neće gledati ko je koje nacionalnosti, razumijete? A sad kad toga nema onda se ljudi bave s bedastoćama. I zato je, upravo zbog tih prepucavanja možda ovo izvješće trebalo biti podloga da tu priču završimo, da neko konačno objasni zašto je predložio regije. Jel gledajte, niti jedan ministar niti predsjednik Vlade bez nekakve ovakve podloge nije mogao donesti takvu odluku, ili ako je donio takvu odluku, onda je donio iz političkih razloga, a onda neka preuzme političku odgovornost za to jer nije logično ako neko može dobiti 70, 75% sredstava zbog niskog stupnja razvijenosti iz fondova EU, a zbog toga što ga neko statistički strpao u nekakvu regiju, ne on će dobiti 65, a 10% će morati osigurati više vlastitih sredstava. Nemojmo tu gledati na onaj nominalni dio, opet se vraćam na početak svoje sjednice o, zapravo rasprave, o postotku zastupljenosti klubova. Tako i ovdje, ukupno ćemo dobiti toliko i toliko sredstava, je, ali koliki je moj udio unutra, to je bitno i to je najbitnije od svega. Dražen (HDSSB)** Hvala. Da kolega Šuker, mogli su možda reći, ako nisu mogli objasniti zašto su predložili smanjenje broja regija, statističkih regija sa 3 na 2, možda su mogli reći ko im je rekao da to predlože. Dakle, možda su oni predložili zato što im je netko rekao da oni to misle da treba predložiti, pa se onda tu krug zatvorio. No, kad je riječ o Državnom zavodu za statistiku to je velika tvrtka, ili velika kompanija, ili veliki sustav, to je 550 zaposlenika. Stavimo to u rang neke tvrtke, to je velik broj ljudi i od tog velikog broja ljudi, zaposlenika, desetljeća tradicije mi dobijamo jedno na tridesetak stranica jednu metodološki prilično neusklađeno izvješće, poprilično u nekim poglavljima se ulazi, samo opisuju metode koje su se koristile, u nekima se ulazi u elemente statističkih prikaza, negdje se o tome eto tako govori. Dakle, mislim da bi Državni zavod za statistiku mogao izići sa puno, puno kvalitetnijim, puno usklađenijim izvješćem kad se već uopće Hrvatskom saboru obraća sa ovakvim izvješćem, jel ovdje se zapravo, kad krenete po poglavljima ne vidi točno smisao opće predstavljanja s obzirom da se negdje govorio o vrstama statističkih prikaza koji su se koristili, a negdje se ipak uđe malo u opise i analizu tih statistika pa se onda ponovno dalje nastavlja samo prikazivati statističke prikaze koji su korišteni. I na kraju ja moram priznati da sam se pitao pročitavši to izvješće čemu ono služi, s kojim ciljem ono dolazi, čemu ono služi i točno s kojim razlogom mi danas o njemu raspravljamo uopće. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Ivan Šuker, odgovor na repliku. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolega Đurović, dakle ove tri teme koje sam ja pokušao u ime kluba HDZ-a nekako fokusirati ima jasno zašto. Za ovaj makroekonomski dio sam obrazložio, pokušao sam i za ove statističke regije. Zašto? Zato prvu podlogu za broj statističkih regija u Republici Hrvatskoj, tamo negdje 2007.,2008. napravljeno na 5 statističkih regija, napravio je Državni zavod za statistiku. Onda zbog nekih razloga je napravljena podloga za 2 statističke regije i s tim su se praktički vodili, završili pregovori, da će Hrvatska imati praktički ovu kontinentalnu statističku regiju i onu jadransku. I onda se neko sjetio i opet temeljem podloga Državnog zavoda za statistiku predlaže 3 regije. E sad, to baš nije tako da se to može e sad oćemo 2, oćemo 3, oćemo 4. Meni uopće nije nebitno koliko je udio domaće komponente, dapače po prije svega općinama, i gradovima, i županijama sa područja od posebne državne skrbi je itekako bitno da li je njihov udio 20, 30 ili 35 ili 45%, itekako im je bitno jer oni praktički veliki dio svoje praktički fiksnih troškova i hladnog pogona županije mogu financirati iz onoga dijela što će im ostati od smanjenog udjela. Zato je ovdje trebalo obrazložiti, ako kažem, ako je netko donio političku odluku onda je morao imati za to podlogu, ako je donio tu političku odluku bez podloge onda je to neodgovorno. A sjetite se koliko smo u ovom Visokom domu raspravljali oko upravo podjele Hrvatske na statističke regije. Mnogi su to shvatili da je to nekakva regionalna podjela, međutim to je prije svega podjela novaca koji mi možemo dobiti iz Europske unije. Meni nije jasno ako neko može dobiti 70 ili 75% zato što je slabije razvijen, pa nije to sram priznati, dapače za njega je to bolje, a oni koji su bolje razvijeni Zagreb i okolica pa neka budu na 50, 55% za milog Boga. Pa kad pogledate njihove proračune, kad pogledate njihovu zaposlenost, prosječnu plaću onda ćete vidjeti da naprosto to je nešto što je potpuno realno. Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovani zamjeniče, ravnatelju sa suradnicom. Kolegice i kolege. Dakle u ime kluba HNS-a podržat ćemo ovo izvješće. Naravno prošle godine smo imali nešto šire opisno izvješće, a ovo izvješće je isto vrlo prihvatljivo jer ono na čemu se temelji rad Državnog zavoda za statistiku je sve ono što možemo naći na njihovim internet stranicama i nema potrebe po tom pitanju da osim naputka što sve ima, imamo među materijalima. Znači, sve je vrlo dostupno. Ono što je bitno naglasiti, prošle godine smo imali u izvješću jedan naglasak da je bilo planirano, odnosno planirano je u Državnom zavodu za statistiku po sistematizaciji nekih 780 djelatnika, a kao što vidimo smanjuje se broj djelatnika iako je nužno i neophodno očito i zbog dodatnih poslova da se, smanjuje se broj djelatnika iako bi se trebao broj djelatnika povećavati jer u ovom trenutku za to pravodobno dobit relevantne i neprestane i kvalitetne podatke koji su temelj i za analizu i za donošenje odluka i za informiranje, u svakom slučaju moramo osigurati da Državni zavod za statistiku radi svoj posao onako zbog čega i postoji. Sigurno da sama činjenica da nositelj koordinatora aktivnost je Državni zavod za statistiku koji je preuzeo i onu ulogu koju je do sada imalo Ministarstvo financija, a to je nositelj fiskalnih izvješća koje je jedna novost pristupom u EU. Onda je unapređenje procjene na kojim se radi, vjerujem da je to sada završilo, a to je procjene dohotka … aktivnosti koja uvijek otvara prostor i kod izračuna BDP-a i u biti stanja u društvu da vidimo što i kako je. Nekad su se te brojke vrtile odmah s 5 do 30% i nikad nismo bili u biti sigurni, a ni dan danas koliko je taj dio dohotka od ilegalnih aktivnosti što je iznimno bitno, ne samo radi analitike, nego radi tog činjeničnog stanja. Ulaskom u EU i primjenom ESO-a 95 metodologije dobili smo mogućnost da imamo podatke koje možemo uspoređivati sa drugim članicama EU. Isto tako znamo da od rujna ove godine primjenjivat će se ESO 2010 metodologija, mnogo toga vezano za stanje u državi bit će regulirano tom novom metodologijom, novim usporedbama sa drugim državama članicama EU. Te metodologije će nas dovesti, bar što se tiče javnog duga u još težu poziciju što je sasvim jasno kao što je kolega Šuker rekao, uključuje neka i jamstva i određeni krediti. Prema tome ono što je ključno za Državni zavod za statistiku u ovom trenutku je da pokušamo maksimalno i prema Vladi reagirati da osigura jačanje kapaciteta ljudskih potencijala, očito je da što se tiče informatike da su postavili sustav onako kako je primjereno i potrebito i ono što je ključno da rade na dodatnim analizama kako bi se kvalitetne odluke donosile. Sigurno da je dobro i bilo bi potrebito da kad se uvede ESO 2010 da se odmah stavi i usporedba sa ESO 95 da vidimo i pregled stanja kakav je bio u zadnjih bar četiri, Tako da i, ne samo rasprave u Hrvatskom saboru po pitanju brojeva koji će izaći o stanju, makroekonomskoj statistici i svim drugim statistikama i fiskalnoj, bitno je da se može uspoređivati i ono što je ključno da se mogu donositi kvalitetne procjene i odluke. Dakle, ovaj prijelaz u EU, usklađivanje sa eurostatom je jedan od jedan od ključnih situacija u kojoj Državni zavod za statistiku došao, očito je da su bili pripremljeni, da su kvalitetno prihvatili i način i metodologije, osim što su nositelji da su to na adekvatan način to iznijeli i osigurali da Hrvatska može po tom pitanju imati kvalitetne, relevantne podatke. Međutim, ono što je sigurno bitno i potrebito da svi podaci koje mi dobijemo od Državnog zavoda za statistiku budu što i ažurniji i da se obuhvat radi što veći. Zašto obuhvat što veći? I u EU, a i u Hrvatskoj učinkovitost korištenja sredstava, posebno proračunskih sredstava je iznimno bitno da bi se donosile pravodobne odluke, učinkovitost je ključna da se sredstva proračuna mogu koristiti na način što je najkvalitetniji i najefikasniji i najracionalniji i to je jedna od ključnih stvari kako bi racionalizirali proračun, a imali najveće efekte. Isto tako mogu slobodno reći da sam suglasan sa prethodnikom koji je raspravljao o metodologiji izračuna i turističkog prometa i prihoda, treba dobro razmisliti da li je on adekvatan, da li je on u biti realan i nepristran jer s obzirom da turizam, prihod od turizma u bruto proizvodu raste na nekih 27% BDP-a što je iznimno puno, takva metodologija i takvi izračuni iznimno utječu i i na bruto proizvod i općenito na stanje samih javnih financija. Ovo izvješće kao što sam u uvodu rekao je dobro izvješće. Ono što je još važnije od ovog izvješća da DSZ zaista je dobro pripremljen ali potkapacitiran, da mu moramo osigurati mogućnost da osigura uvjete da može odraditi taj dio posla jer većina institucija u RH ne samo Vlada RH, ne samo Hrvatski sabor koji donosi i zakone i odluke nužno moraju imati što više kvalitetnih podataka kako ne bi da kako bi smanjili mogućnost da odluke idu u smjeru u kojem nisu adekvatne jer teško možemo ispravljati one odluke koje se temelje na činjenicama koje nisu sigurne, koje nisu vjerodostojne. Dakle u ime kluba HNS-a i rad DSZ-a i ovo izvješće. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a kolega Boro Grubišić.

DSZ davatelj informacija o statističkim podacima u RH. dakle u samom početku piše da je napravljen 2013. Strategija razvitka službene statistike koja definira misiju, viziju, te opće posebne strateške ciljeve, a na stranici broj 4 piše tko to sve ima udjela u statističkim aktivnostima u 2013.godini prema nositeljima službene statistike. A to su DSZ u iznosu, dakle podatke daju u ovih drugih 25% je Hrvatski zavod za javno zdravstvo 16% te još po 2, 3% i 4% HNB Ministarstvo financija i onda ostali nositelji službene statistike. statistike. To da DSZ ima 550 djelatnika za državu od 4 milijuna i 290 tisuća stanovnika mogli bi promatrati poput statističkog podatka, jeli čaša polupuna ili poluprazna. Dakle jeli to puno kako mi mislimo ili je malo kako misli jedan drugi klub koji je govorio prvi danas, malo zaposlenika. Ja samo znam da kada smo željno očekivali rezultate popisa stanovništva iz 2011.da su oni pomalo stizali na kapaljku, možda prvi rezultati nakon pola godine i da smo se svi skupa, a ovdje po neko javno kao i ja priupitali kako to Kina vrši popis stanovništva i sve podatke koji proizlaze i koliko njima treba dana, godina i mjeseci da objave sve podatke koji proizlaze iz popisa stanovništva. Ako u državi koja ima 4 milijuna 290 tisuća i koja je u vrijeme popisa stanovništva angažirala volontere, pardon ne volontere nego je zaposlila određeni broj djelatnika dodatno, privremeno, da se podaci uređeni podaci čekaju vrlo, vrlo dugo pa evo i dvije godine. sada ono što je moj kolega očekivao od ovoga izvješća da se prikažu i sami rezultati, a ne samo izvršenje godišnjeg provedbenog plana, pa dobro možda bi to bilo proširenje iako je ono napravljeno u nekim od ovih segmenata ovog izvješća, a u nekima i nije. Npr. pitao sam i pokušao doprijeti do podataka o tome koliko je mladih ljudi do 35 godina odselilo iz Hrvatske prošle godine, a ne samo prošle, da li ima takav podatak 2011., 2012., 2013.? Evo i u ovom izvješću jasno da toga nema iako ću ja pokušati od DZS-a dobiti taj podatak. Naime, u Državnom uredu u Brodsko-posavskoj županiji također sam se zanimao interesirao može li se dobiti takav podatak za Brodsko-posavsku županiju, pa su mi rekli da sve podatke postoje u DZS-u pa ću se u DZS-u pa ću se potruditi da ih i dobijem. Jer su nekakve najave i govori ovdje u Saboru ali i u medijima naznačivali da se radi o dva ili tri puta većem broju ljudi koji su odselili 2013.iz Hrvatske trbuhom za kruhom, dakle negdje oko 30 ili više tisuća u odnosu na 2011.godinu, 2010.kada je bilo oko 10 tisuća godišnje. Znam samo to da je recimo s obzirom da sam i predsjednik Društva međuparlamentarne suradnje Brazil-Hrvatska u Brazil odselilo 319 u Brazil. Evo baš danas slučajno igramo s Brazilom, ali sam htio i to istaknuti i to većinom radnika koji rade na naftnim bušotinama, morskim ili zemnim zemnim bušotinama nafte. I oni su otišli isključivo iz tih razloga gdje su se tražili takvi profili kadrova. No, ukoliko se potvrde činjenice da je preko 30 tisuća mladih ljudi otišlo iz Hrvatske 2013.onda je to zaista katastrofično. Kao što je katastrofična ova demografska slika koje nam nudi ovo stablo života koje je objavljeno ovdje na stranici broj 15 iz kojeg se vidi da je prosječna starost u hrvata što bi se reklo 41,7 godina. I što je povećanje u odnosu na 2001. godinu za 2,4 godine. Bili smo ispod 40 godina stari, sada smo 41,7 O županijama, da kažem još i gore. Jer Ličko-senjska županija koja ima 50 tisuća i 900 stanovnika ima najstariju dobnu strukturu stanovnika u Republici Hrvatskoj kako je netko već rekao. Za dio države ili županije koji se zove kičma Hrvatske, kralježnica Hrvatske je to zaista katastrofično. O tome tko je to naredio da se Hrvatska podijeli ili da od one tri statističke …/Govornik se ne razumije./… prijeđe u dvije i onaj plan koji je bio u Vladi HDZ-a i njegovih koalicijskih partnera da 8 kontinentalnih, 5 slavonskih plus Bjelovarsko-bilogorska, Karlovačka i Sisačko-moslavačka budu jedna regija. Kada bi oni bili i jedna regija onda bi indeks razvijenosti bio takav da bi sve te županije imale daleko veću mogućnost plaćanja sudjelovanja u projektima nego li sada. Dakle, kada se indeks razvijenosti, a on se računa prema prosječnom dohotku per capita, zatim prema prosječnim izvornim prihodima per capita, prosječnoj stopi nezaposlenosti i kretanju stanovništva te udio obrazovanog stanovništva od 16 do 65 godina i drugim pokazateljima onda se može vidjeti, mogu se vidjeti vrlo zanimljivi podaci. Ali to je bila tema rasprave prije ove točke. Ako vam kažem da je prosječna stopa nezaposlenosti u slavonskim općinama koje su ispod 50% prosjeka razvijenosti Republike Hrvatske od 35 do 55% onda ćete se možda iznenaditi. Ali pogledajte tu tablicu pa ćete vidjeti. Ono što mene posebno zabrinjava ukazuju i ne samo demografi iz Državnog zavoda za statistiku nego li i sa našega sveučilišta zagrebačkoga a vrlo se često pojave ali to se odmahne rukom na to i nitko to puno ni ne prati a to je da po ovom stablu života u 10 godina se vidi bitna razlika. A to je da je broj onih stanovnika hrvatskih od 0 do 15 godina znatno manje udjela nego što je bio prije 10 godina a kamoli '50.-ih godina. A broj stanovnika koji su stariji od 60 godina također jednako mjerno uvećan u odnosu na '50.-te pa i na 2001. godinu. Volio bih kada bi ovdje bilo za usporedbu npr. stablo života Republike Kosovo. Pa biste vidjeli kako postoji bitna razlika u izgledu toga toga stabla života kako se to statistički kaže. Ne znam tko od ovih institucija Hrvatske države, odnosno ministarstava ili pak Državni zavod za statistiku radi npr. prosječnu, iznos prosječne plaće u Hrvatskoj koja već stagnira na 5,5 tisuća, koja kuna više ili manje ali već evo koliko ja znam, evo možda mi gospodin Šuker pomoći u tome oko par, 5, 6 godina na 5,5 tisuća prosječna plaća u Republici Hrvatskoj. Pa mi nije jasno kojim se to metodama i kako se to dolazi do te prosječne plaće od 5,5 tisuća kuna a možda bi se valjalo da se ta prosječna plaća naznači ili distribuira prema npr. aktivnostima, prema, ajde recimo u zdravstvu, u školstvu itd.. Pa bismo možda vidjeli puno toga više, dakle radi se o metodologiji izrade toga iznosa prosječne plaće u Republici Hrvatskoj. Ja znam da je Državni zavod za statistiku sa svojom metodologijom, sa svojim ulaskom Hrvatske u Europsku uniju ušao također u zajednicu Eurostat onda imamo ovdje spominje se Intrastat, Ekstrastat itd.. Koliko god mi ulazili u sve to skupa kada govorimo o poljoprivredi, ostajemo npr. ima ovdje i poljoprivreda ostajemo pri činjenici da je uvoz u Republiku Hrvatsku okreni obrni na koji god hoćeš način i na Intrastat i na Ekstrastat podatke 2 milijarde eura ili 15 milijardi kuna. Također se konsolidirani dug države na stranici 22 može vidjeti kako da kažem rapidno raste. Iako je zadnji podatak u ovome izvješću iz 2012. godine i on iznosi 183 milijarde i 273 milijuna kuna. Kažu da je to sada već prešlo i 200 milijardi kuna ili preko 68% BDP-a. Sve u svemu mi možemo ovo izvješće promatrati u sklopu uključivanja Državnog zavoda za statistiku i načina obrade podataka, metodologije, provedbenog plana izvršenja kao nešto što teče kažem svojim putem, zacrtanim tijekom sa ona dva dokumenta, dakle, Provedbeni plan aktivnosti, statističkih aktivnosti za 2013. plus onaj provedbeni plan 2013. i 2017. godina. Ali ostaje da kažem u srcu i duši ta gorčina koju ovi podaci, evo malo su skromno dani pomalo ovdje u pokojem segmentu, koji mene osobno reći da plaše nego zaista ostaje jedna gorčina kamo to mi idemo i kakva će bit statistika, poglavito demografska statistika kada iziđe 2021. godine kada će nam vjerojatno biti, ne želim predviđati ali prosječna starost 45 i više godina i još neki drugi ekonomski podaci o kojima je i ovdje bilo riječi. Ovdje također imamo u izvješću i poredane korisničke zahtjeve prema statistički područjima od 2011.d o 2013. pa kaže da su se najviše ljudi zanimali i mediji za pokretanje

o onima koji su napustili Hrvatsku, kako ono rekoše '65. godine na privremeni rad u inozemstvo, a zapravo se radilo o trajnom odlasku iz Hrvatske, kao što se i sada radi i to ne samo u Njemačku kao što je bio slučaj '65. godine nego veliki broj ljudi koji je odselio u prekomorske zemlje. Teško je reći hoćemo li za ovo izvješće biti ili protiv njega, možda najbolje biti suzdržan. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica Zahvaljujem se potpredsjednice. Odlučila sam replicirati kolegi Grubišiću iako su svi prethodni govornici u barem jednom segmentu zaslužili repliku, a na istu temu zato što kolega Grubišić uglavnom govori o migracijama, o demografskim statistikama, o iseljavanju, o useljavanju, o podacima koje imamo pa ih nemamo. Ja mislim da nitko od kolega u ovom Saboru, a kolega Đurović je to u nekoj replici rekao, nije baš shvatio čemu služi ovo izvješće. stranica, sve te podatke ili barem većinu njih možete naći u specijaliziranim, tematskim publikacijama ili odjeljcima službene stranice Državnog zavoda za statistiku. Kad bismo mi imali sve ono što je tražio kolega Šuker u ovih 50 stranica ili što je tražio kolega Grubišić, onda biste imali jedan bunt papira od 300 stranica i ja zapravo ne znam tek onda s kojim stupnjem kompetencije bismo svi skupa o tome raspravljali. Ovdje se govorilo o BDP-u, odnosno o prihodima BDP-a i turizma kao njegovom udjelu pa su bile brojke od 16% do 27%, a sama turistička znanost se ne može usuglasiti oko toga kako, na koji način uopće voditi prihode od turizma, da li su to noćenja, da li su to dolasci, da li su to usluge, da li je to transport ili su sve one druge proizvodne usluge koje se koriste u turizmu. Ja dakle mislim da je ova rasprava zorno pokazala kako je ovo jedna idealna rasprava za manipulaciju statističkim podacima. Hvala. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Ima jedna reklama u kojoj jedan muškarac kaže "you talk to me", e tako i vi, ne znam s kim vi raspravljate, zapravo sa gospođom potpredsjednicom Sabora ili sa mnom jer vi se niste očitovali ni na jednu stvar koju sam ja govorio. A osim toga, o čemu bi vi htjeli razgovarati da sakrijemo možda demografsku sliku i demografsko stablo Hrvatske, da sakrijemo ono što vi radite planski i sistemski da Hrvatsku uništavate. Je li to vaš cilj kukuriku koalicije, da se što više ljudi iseli iz Hrvatske, jel vam to cilj? To je i rekla gospođa potpredsjednica Vlade da je cilj da Hrvati mogu slobodno ići u inozemstvo tražit si posla. To je cilj ulaska u Pa to ne trebamo sakrivati, pa onda prikažimo to statistički. O tome i govorim, a vi šta imate svoje ideje to je vaša stvar. Hvala. Govorili ste o iznosu prosječne plaće koji se prikazuje statistički na području Republike Hrvatske, ali zanimljivo je da nema prikaza medijana prosječne isplaćene neto plaće u Republici Hrvatskoj. To bi bilo vrlo zanimljivo kad bi Državni zavod iskazivo medijan prosječno isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj, a ne onaj zbroj plaće od 3 i pol i od 200, pa srednju vrijednost isplaćene neto plaće. Gdje je medijan, gdje je zapravo, koja je to vrijednost najčešće isplaćenih plaća u Republici Hrvatskoj. To bi bio zanimljiv podatak da vidimo jednostavno kako to izgleda zapravo u praksi, u onim iznosima koji se zaista isplaćuju ljudima kao plaće. A drugo kad ste govorili o demografskom stablu, imaju tamo dva prikaza …, zašto kažem da on nije dobar? Ne možeš prikazati demografska stabla u razmaku od 10 godina. Pa naravno da se ne može ništa dramatično na tom demografskom stablu u 10 godina dogoditi, ali čak u jednom tako kratkom statistički prikazanom razdoblju vidi se značajan rast primjerice starije populacije. Kad je riječ o demografskom stablu, ima cijeli niz zakonitosti koje se na njega vežu. Tako je primjerice trokut, najobičniji trokut to je demografsko stablo mlada populacija. Postoji demografsko stablo idealna populacija, to je kao romb i postoje ovakva sve izduženija stabla kao što su ova naša gdje više nemate u srednjem dijelu ono zadebljanje koje pokazuje zapravo jednu naciju ili državu ili prostor odumiranja. E to su ove naše slike. No ako hoćemo to prikazivati, onaj tko to prikazuje onda mora prikazat '71., '91., 2011., a ne razdoblje od 10 godina. Nemoj to ni prikazivat jer nisi dao statistički podatak, statistički vjerodostojan podatak. I ako iza tebe stoji 550 zaposlenika onda bi morao znati što činiš i da nemoj činit ono što ne treba radit. Hvala. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo kolega Đurović. Da, medijan bi bio ono što bi bilo zapravo medijan ovih plaća, bio bi realna slika i realni odnos. Pa npr. staviti od, minimalni je 2800, pa do 4. Koliko ljudi prima takvu plaću? Pa od 4 do 6. Koliko ljudi ukupno ima s tom plaćom? Pa od 6 do 10 i tako. Pa čak i porez se računa po tome, porez na plaću se računa po tome. Ali eto, nemamo takav podatak. Jednostavno imamo imamo taj podatak o pet i pol tisuća koji stoji već ja mislim 7 godina 5 i pol tisuća stoji. Tu je negdje malo koju, deset, dvadeset kuna gore, dolje. Ali ono što sam htio reći kada govorimo o stablu života koji liči tako ili vam se tako čini koji je žalostan na žalost. Ne toranj crkve nego ovaj izgled te krivulje i grafikona. Ali moram reći da ipak piše ovdje na stranici 15 da je udio stanovništva od 0-14 godina 2011. godine 15%, a udio 1953. taj taj udio je bio 27%, skoro pa dvaput više. Eto to je ono što je žalosno i što to mi moramo računati. Pa tko će i kolegici Mulić i vama i nama i svima nama koji smo već eto blizu 60 mirovinu zarađivati. Tko će radit za naše mirovine ako nema mladih ljudi? To je problematično. Ali mi pustimo, jer sad smo ušli u Europu juriš, svi, 400 doktora je u Europu otišlo. 400 doktora je otišlo u Europu, ali o tome nitko ne vodi brige. Zaključujem raspravu. O izvješću ćemo glasati naknadno.